Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Izvolite zamjenice ministra. Hvala vam lijepa. odnosno glavna izmjena koju predlažemo jest da upravnim sporovima pred upravnim sudovima u prvom stupnju odluke donose suci pojedinci. Sada je zamišljeno i odnosno na snazi zakon po kojem sude u vijećima. Usporedili smo takvo uređenje sa ostalim prvostupanjskim postupcima. U parničnom postupku sudovi sude na temelju Zakona o parničnom postupku i u pravilu odlučuju i to bez obzira na vrijednost predmeta spora i na složenost materije o kojoj se odlučuje. I u kaznenom postupku za kaznena djela za koje je propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora generalno do 8 godina praktično to može biti i do 12 godina odlučuju suci pojedinci. U tom kontekstu se ukazuje netemeljena odredba prema kojoj bi upravni sudovi koji u prvom stupnju sude na temelju Zakona o upravnim sporovima trebali odlučivati u vijećima. Drugim riječima s obzirom na potrebu da zakonodavni sustav bude ujednačen nameće se zaključak da bi upravni sporovima pred upravnim sudovima prvog stupnja odluke trebali donositi suci pojedinci bez obzira na tko kakva je i da li je složenost ili nije složenost predmeta spora tim više što se nakon odluke upravnog suda u drugom stupnju odlučuje na Visokom upravnom sudu. Ova izmjena će osim ovog ujednačavanja dovesti i do povećanja učinkovitosti upravnih sudova, a to je upravo ono čemu težimo odnosno čemu smo se posebno posvetili s obzirom na rezultate. I u pripremi konačnih prijedloga pribavili smo određene podatke koje ću ako dozvolite sada iznijeti. Dakle tijekom prvih 9 mjeseci 2012.godine pred upravnim sudovima pokrenuto je ukupno 8200 upravnih sporova i to pred Upravnim sudom u Osijeku 1062, pred Upravnim sudom u Rijeci 1356, pred Upravnim sudom u Splitu 2019 i pred Upravnim sudom u Zagrebu 3763. U odnosu na zaprimljene predmete odlučeno je odnosno odluka je donesena u 2472 predmeta dakle u 30%. S tim da je Upravni sud u Osijeku riješio 411 predmeta ili 38,7%, Upravni sud u Rijeci 301 ili 22,3%, Upravni sud u Splitu 225 ili 11,14% a Upravni sud u Zagrebu 1535 ili 40,79%. Napominjem da je od ukupno riješene 2472 predmeta ožalbeno dakle ukupno tih predmeta u žalbama se nalazi samo 176 predmeta ili 3,07%. Od ukupno 2472 predmeta presudom su riješena 1192 ili 48,20%, a rješenjem 1980 predmeta ili 51%. Ovaj broj predmeta molim da se sagleda u odnosu na broj osoba koji u tim predmetima odlučuje. Naime broj sudaca i sudskih savjetnika na određenom sudu nije velik, dapače u Osijeku zaposlena su 4 suca i 1 sudski savjetnik na Upravnom sudu u Rijeci 3 suca i 1 sudski savjetnik na Upravnom sudu u Splitu 3 suca i 1 sudski savjetnik te na Upravnom sudu u Zagrebu 13 sudaca i 2 sudska savjetnika. Ove brojke o zaposlenim sucima nas apsolutno upućuju na potrebu povećanja broj sudaca ali da bismo krenuli u takvo rješenje mi s druge strane trebamo uspostaviti određeni balans odnosno dovesti učinkovitost do te razine da se opravdava i povećanje zaposlenih a mislimo da je put do takvog učinka odnosno povećanog učinka upravo ova normativna izmjena dakle da se ne sudi u vijećima nego da se sudi po sucima pojedincima. Dakle analiza ovih podataka koje smo iznijeli upućuje na zaključak da je opravdan prijedlog da se upravni sporovi pred upravnim sudovima da nadležnost za odlučivanje sucima pojedincima. Isto tako mi smo revidirali odluku o troškovima. Naime zaključili smo da temeljem podataka koje smo pribavili u ovoj godini da postoji potreba drugačijeg reguliranja odluke o troškovima u upravnim sporovima i to na način da svaka stranka snosi svoj trošak. Isto tako smo poboljšali izričaj pojedinih odredbi zakona kako bi ga uskladili i učinili preciznim. I to je ukratko ono što smo između dva čitanja imali i što smo bili dužni predočiti odnosno što smo rekli da ćemo iznijeti danas na drugom vam. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Da li žele izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a Vesna Fabijančić-Križanić. Izvolite kolegice. Hvala gospodine potpredsjedniče. Zamjenice ministra. Dakle pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima i kao što i u obrazloženju stoji radi se o glavnoj intenciji, a to je izmjena ujednačavanja zakonodavnog sustava što u svakom slučaju podržavamo. Osim ujednačavanja zakonodavnog sustava kao činjenice same za sebe naravno da ono što nas najviše interesira u ovim izmjenama i dopunama zakona, a to je pronalaženje načina da se doista poveća učinkovitost pravosudnog sustava, odnosno kako i to pravosudni dužnosnici rekli rješavanje zaostataka. Širina sudske zaštite građana od djelovanja javne uprave ogleda se ponajprije u pitanju pravnog uređenja predmeta upravnog spora. Poznato nam je da je dugo vremensko razdoblje proteklo do trenutka posvećivanja dužne pažnje ovom važnom segmentu. Zakon o upravnim sporovima donesen je 2010. i to radi usklađenja s europskim standardima jer nakon proglašenja nezavisnosti Republike Hrvatske i njezinog uspostavljanja nije donesen novi Zakon o upravnim sporovima već se Zakonom o preuzimanju preuzeo Zakon o upravnim sporovima iz 1977. i koji je dva puta mijenjan tijekom 1992. Naravno da je u međuvremenu hrvatsko zakonodavstvo nizom zakona donijelo rješenja kojima se uređuju posebna upravna područja, ali ne i upravni spor. Tako je doneseno i uređeno službeničko pravo, lokalna i područna odnosno regionalna samouprava, izvlaštenje i niz drugih pitanja. U isto vrijeme preuzeti Zakon o upravnim sporovima u mnogome nije odgovarao niti najnovijim standardima sudske zaštite u pravu država članica Europske unije, ali niti suvremenim shvaćanjima kako hrvatske pravne znanosti tako niti struke. Upravni sporovi su u isto vrijeme trebali godinama i tako su u okviru prilagodbe hrvatskog zakonodavstva pravnoj stečevini Europske unije pristupilo i izradi i donošenju novog zakona koji je uredio sudski nadzor nad radom uprave. Prema Zakonu o upravnim sporovima koji je na snazi pravilo je da se u upravnim sporovima odluči u vijeću od 3 suca, a sudac pojedinac samo iznimno. Iako je proteklo puno vremena za uređenje ove problematike, način kako je to riješio Zakon o upravnim sporovima vidljivo je da su zaostaci u predmetima upravnih sporova ponovno narasli, a to će naravno rezultirati i još duljim vremenom ostvarivanja sudske zaštite. S obzirom da je i primarni cilj Zakona o upravnim sporovima osiguranje sudske zaštite od rada uprave, sudski nadzor zakonitosti rada uprave i institut upravnog spora jedno je od najbitnijih pitanja upravnog prava svake države. Zajamčeni stupanj sudske zaštite, baš kao i njezina učinkovitost, ključni su elementi pri ocjeni svakog modernog pravnog sustava. Načelo sudske zaštite štiti pojedinca kojem su prava povrijeđena te preventivno sprečava prekoračenje ovlasti izvršne i upravne vlasti na štetu građana. Danas u parničnom postupku u pravilu sude suci pojedinci i to kako u najsloženijim tako i u predmetima visokih vrijednosti predmeta spora. Stoga smatramo da nema nikakvih valjanih argumenata da u upravnim sporovima treba suditi vijeće od tri suca i da učinkovito i na zakonit način ne može rješavati predmete u upravnim sporovima sudac pojedinac. Uz ujednačavanje zakonodavnog sustava argument smanjenja zaostataka i bržeg rješavanja sporova zasigurno su prilog podrške ovim izmjenama u tom pravcu pa smatramo da svakako treba težiti prema ujednačenosti te opravdano da i u upravnim sporovima pred sudovima prvog stupnja sude suci pojedinci i to naravno bez obzira na to kakva je složenost ili vrijednost predmeta spora i to posebno ne samo zbog ujednačenosti u sudovanju Republike Hrvatske već i radi činjenice da je kao drugostupanjski sud ustrojen Visoki upravni sud Republike Hrvatske. Vjerujemo da bi rješavanje predmeta po sucima pojedincima moglo značajno pridonijeti pravovremenosti rješavanja predmeta i stoga ćemo podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala vam lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime kluba Hrvatskih laburista Nikola Vuljanić. Izvolite kolega. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege. Zakon je tehnički,

da imamo taj raskorak između kaznenog postupka na općinskom sudu kome sudi jedan sudac i upravnog spora na sudu iste razine kome sudi vijeće od tri suca, bez obzira na veličinu spora. To je savršeno nepotrebno. Sudaca nam fali, a pogotovo u situaciji kad su upravni sporovi upravni sporovi opterećeni na način kao što naši jesu. Manje biti neće jer se kompletna situacija ne popravlja ekonomska prije prije svega. Prema tome ljudi će se i na ovom dijelu suditi vjerojatno više nego što je to bilo do sada. Neke od odredbi su zanimljive i mislim da bi o njima trebali ponešto reći. U članku 3. govori se o situaciji kad je nepotrebna rasprava, dakle kad se na temelju utvrđenih činjenica aplicira pravo bez rasprave u kojoj bi sudjelovali sudionici. To je sasvim u redu ako sudionici sami slože s tim. Dakle, ako sudionici procijene da stvarno nema smisla gubiti vrijeme i energiju, da su svi dokazi takvi kakvi jesu i prepuštaju sudu jednostavno da odigra ulogu arbitra u takvoj situaciji. kad sud ocjenjuje da je to tako a bez pristanka zainteresiranih stranaka nisam siguran da je to dobro i za sud i za te stranke. moguće su i zlouporabe, ali da ne govorimo o tom. Naši suci ne rade zlouporabe, ali moguće su i pogrešne procjene. Mislim da bez pristanka zainteresiranih strana se to ne bi trebalo raditi.

nomenklatura naziva nutra pa se odluka mijenja riječju presuda itd. Netko je očito u prethodnom tekstu zakona pobrkao elementarne stvari. Sudska presuda i sudska odluka nisu neminovno isto. Naravno da je i presuda vrsta odluke. Ali to definitivno nisu sinonimi. Ne znam tko je to bio pobrkao prije. Netko jest. Sad se to ispravlja i dobro da se ispravi da zakon bude jasniji jednostavno. Članak 17. je po mom mišljenju sasvim upitan. Ovako kako ga je formulirao predlagatelj u upravnim sporovima svaka strana podmiruje svoje troškove. Hrvatski laburisti misle da se na taj način građanima, građane pojedince stavlja u određeni položaj, da im se u dobrom dijelu onemogućuje pristup onemogućuje pristup uopće sudovanju i pristup pravdi u ovim slučajevima teško će se odlučiti i građanin koji je sasvim u pravu i koji zna da je upravu i potvrdili mu i advokati i eksperti da je u pravu teško će se odlučiti ući u postupak za koji će morati svoje troškove snosit sam a u pravu je. Ne vidim opravdanosti takve odredbe. molio bih da mi se to objasni ako je moguće. U stavku 1. stoji da će upravni sporovi pokrenuti do dana stupanja na snagu ovog Zakona dovršit će se po odredbama ovog zakona, osim kad je ovim zakonom drugačije određeno. Ne otvara li to mogućnost prigovora za retroaktivno djelovanje zakona i komplikacija, eventualnih tužbi i troškova države u takvom postupku. Jer ako je postupak pokrenut ne samo sudski, nego i bilo koji drugi postupak kojim se vlast i država bave, ako je pokrenut po jednom postupku, pa je u međuvremenu donesen drugi postupak u pravilu se nastavlja po onom propisu po kojem po kojem je postupak pokrenut. Mislim da bi i ovdje to trebalo tako stajati iz jednostavnog razloga da izbjegnemo moguće komplikacije do kojih bi mogli doći. Hrvatski laburisti podržat će ovaj Zakon jer ga smatraju unapređenjem postojećem sustavu. Hvala. Hvala i vama. Imamo jednu repliku na vaše izlaganje, Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo kolega Vuljanić, pa nije dobro stvari sasvim simplificirati. O tome smo govorili mi i u raspravi u prvom čitanju. Naime, možemo razgovarati o tome da se izmijeni zakon na način da u prvom stupnju, da u upravnim sporovima određuje sudac pojedinac. Ali simplificiranje da se to izjednačuje sa Zakonom o parničnom postupku, odnosno sa kaznenim postupkom u kojem također odlučuje sudac pojedinac u upravnim sporovima je nešto drugačija situacija. Naime, u upravnom sporu pred suca dolazi pravni problem koji je već dva puta rješavan i gdje je građanin bio pred stručnom osobom, dakle u upravnom postupku. U Zakonu o parničnom postupku prvi puta građanin dolazi sa zahtjevom, sa tužbom za ostvarivanje svog nekog prava prema nekom drugom građaninu, a ovdje se radi o odnosu građanina prema državnome tijelu. On je jedan puta bio. Stručna osoba je odrađivala u žalbenom postupku, stručna osoba odrađivala. Dakle, očito se radi o jednom složenijem pravnom problemu u kojem je zakon odredio da građanin ima pravo pristupa sudu i da traži sad od suca kao kvalificiranog da odredi. To je možda bio ratio zašto se u Zakonu o upravnim sporovima ovim postojećim tekstom odredilo da to bude sudsko vijeće. Ne zaboravimo da jedna cijela grupa domaćih i inozemnih eksperata dugo godina radila na pripremi toga teksta zakona i da je vjerojatno neki razlog postojao. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Imamo odgovor na repliku, Nikola Vuljanić. Izvolite kolega. Ono što dođe na Upravni sud to je zapravo treći stupanj odlučivanja. Već je u dva stupnja prvom i žalbi bilo pred nekim organom, svejedno o kom se radi. Međutim, i dalje mislim da je savršeno dovoljno da u prvom stupnju ovog odlučivanja, dakle trećem jedan kompetentan sudac može odlučiti da ih ne treba tri. Konačno ukoliko se na to izjavi žalba u sljedećem postupku će ih biti tri pri Visokom upravnom sudu. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. U ime kluba HNS-a Nada Turina-Đurić. Izvolite kolegice. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice. Moram pohvaliti gospođu zamjenicu izuzetno je vrijedna i često je s nama u Saboru tako da neke primjedbe koje su bile na početku možda baš i ne stoje. Budući da smo u prvom čitanju apsolutno vezano za izmjene koje su ovdje predložene, a ključna je ova izmjena koja se odnosi da u upravnim sporovima u prvom stupnju donosi odluku pojedinačno sudac i gdje smo se manje-više svi u raspravama složili da je to dobar prijedlog, da će on povećati efikasnost sudstva izlažemo se i danas manje-više svi u tome da će to ovim konačnim prijedlogom biti dobro i biti tako i da ćemo tako i glasati i HNS naravno, i gospođa zamjenica je u svom uvodnom obrazloženju ustvari načela jednu temu koja šire otvara pitanje funkcioniranja ne samo možda sudstva, ali u ovom konkretnom slučaju sudstva. Znači, naši građani su se nažalost ono što se kaže kao magare na batine naučili, odnosno trpe onu staru izreku kaže pravda je spora ali je dostižna. Mislim tu se baš HNS ne bi složio da je to najbolja situacija u kojoj je pravda spora ali dostižna. A vezano je na ono što ste vi rekli da mi ustvari smo kadrovski izuzetno osiromašeni, da nemamo dovoljno financijskih sredstava za angažman većeg broja sudaca. Govorili ste o broju sudaca u pojedinim upravnim sudovima u RH i sigurno kad to stavimo u odnos sa brojem postupaka koje imamo, a i o tim brojevima ste govorili, onda ovako već na prvi pogled je sasvim jasno da to nije dovoljno i da mi možemo donijeti odličan zakon i u tom zakonu odrediti odlične postupke pitanje da li će efikasnost cijelog sustava postići onaj cilj kojeg mi želimo, a to je da pravda bude dostižna, odnosno pravovremena u nekom kraćem vremenskom roku. To je ono što mislim će nam se otvarati ne samo u ovoj temi nego i u svim drugim temama kad govorimo o javnoj upravi općenito i u sudstvu isto tako. Mi naravno da ćemo ovo podržati s obzirom da je to jedna značajna mogućnost nekakvog napretka u cijeloj toj priči. Ali do onog trenutka dok se mi ne odlučimo stvarno zahvatiti te sustave da smanjimo taj broj predmeta jer tu se radi o tisućama predmeta mislim da je to naprosto određeni broj ljudi u određenom vremenu na određeni broj postupaka neće moći svladavati na zadovoljstvo naših građana. A to je nekako naš konačni cilj. tu ogromnu količinu predmeta koja onda naravno proizvodi i veliko nezadovoljstvo naših građana ovim sustavom. Hvala lijepa. Zahvaljujem. I u ime kluba HDSSB-a Zoran Vinković. Izvolite kolega. Gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministra, uvažene kolegice i kolege. Klub HDSSB-a će podržati izmjene i dopune Zakona o upravnim sporovima, ali isto tako i pokušati ukazati na određene probleme koji se mogu pojaviti upravo u ovim izmjenama ne tvrdeći da će to doista tako i biti. Ali imajući u vidu sve ovo što se dosada dešavalo na upravnim sudovima u dužini postupaka, u problemu rješavanja tužbenih zahtjeva u upravnim sporovima donošenjem rješenja vidljivo je da i taj dio pravosuđa RH nije funkcionirao na način kako treba nego naprotiv dugotrajnost tih postupaka ukazivala je na i određene ja ne bih rekao poteškoće nego prije svega na određenu određenu neefikasnost upravnih sporova. Podsjećam da je od 1. siječnja 2012. su trebali početi raditi prvostupanjski upravni sudovi, no iako su i počeli nije imenovano dovoljno sudaca i prije nego što je stvarno zaživio cjelokupni zakon predlagatelj ide u ove nove izmjene želeći, i nadamo se želeći prije svega povećati efikasnost sudova. glavna izmjena da se umjesto vijeća od 3 suca da odlučuje sudac pojedinac. Ukazujemo da je moguće dakle i prije svega razlika između Zakona o parničnom postupku jer se u parničnim postupcima odlučuje o privatnim sporovima, a upravni sudovi se ne mogu svesti isključivo na razinu parničnog postupka nego bi ti upravni sudovi trebali biti i jedna od kontrola zakonitosti postupanja državne uprave. Prije svega sudska zaštita građana od same države, nezakonitih postupaka policije, poreznika, carinika, raznih inspekcija, službi za za graditeljstvo, određenih inspektorata itd., itd. Zakon i Ministarstvo pravosuđa predlaže ovaj zakon isključivo i radi štednje i racionalizacije, a ja se nadam isto tako i radi efikasnosti samih upravnih sporova. Ovo je možda i mjesto i vrijeme da se ponovno pokrene problem koji je također napravljen isto iz razloga efikasnosti, kada a o tome ćemo nadam se i detaljnije raspravljati u Zakonu o mreži sudova gdje je upravo radi racionalizacije su ukinuti određeni i sudovi, općinski sudovi gdje su određeni predmeti prebačeni u mnogo manje sredine u neadekvatne prostore gdje upravo bivše ministarstvo na jedan ja bih rekao prije svega političkom odlukom donijelo ukidanje te vrste sudova. Najpoznatiji primjer je svakako primjer prebacivanja kaznenih predmeta iz Općinskog suda u Đakovo u Općinski sud u Našice. Prvotni prijedlog je bio i ukidanje Općinskog suda u Našicama što ne bi bilo dobro, ali obzirom na opremljenost Suda u Đakovu broj sudaca, broj predmeta i na opremljenost Suda u Našicama donešena je jedna potpuno suluda odluka, da ne spominjem da između daleko većeg grada Đakova i daleko manjeg grada Našica ne postoji niti niti bilo koja vrste prometne veze. Nema željeznice, nema autobusa. Na isti način se to desilo i sa sa državnim odvjetništvom gdje je cjelokupno Državno odvjetništvo prebačeno dakle Državno odvjetništvo iz Đakova prebačeno u Državno odvjetništvo u Našice. Dakle to i ponovno u ime kluba apeliramo prema ministarstvu i postavljeno je zastupničko pitanje bez još uvijek odgovora i prema Vladi RH ali isto tako i prema samom ministarstvu da se jedna odluka za koju je bivša zamjenica ministra tijekom tijekom preuzimanja vlasti smijenjena ali nagrađena sa mjestom zamjenice državnog odvjetnika u gradu Zagrebu bez stvarnih pokazatelja i svih elementa koji su mogli opravdati jednu takvu odluku. I nije samo problem ukidanja tih sudova nego i drugih sudova diljem Slavonije i Baranje gdje su praktično svi predmeti sa općinskih sudova koji su postojali pod krinkom racionalizacije svi prebačeni na Općinski sud u Osijeku. Ovdje svakako treba reći da nije sporno da treba štedjeti jel nalazimo se u jednom teškom gospodarskom trenutku, no pitanje gdje gdje u stvari i na čemu treba štedjeti. Pa umjesto da se nakon osnutka četiriju prvostupanjskih upravnih sudova kao nepotrebne ukinu Služba za žalbe Ministarstva financija i slične službe u drugim ministarstvima ministarstvima podržavam ovu odluku da se upravo u ovom prvostupanjskom dijelu umjesto Vijeća sudaca da o tome odlučuje jedan sud, bez obzira na mogućnost da se daleko lakše na njega izvrši određeni politički pritisak. Ali isto tako tražimo da se ukinu ove ove službe koje doista u ovom efikasnom rješavanju upravnih sporova i doista nije mjesto i da ne spominjem broj zaposlenih u svim tim službama za žalbe. ja se nadam da će ova efikasnost doprinijeti da se riješi jedan upravni spor koji je pokrenut još početkom 2009.godine u 1.mjesecu. radi se i o privatnoj tužbi ali isto tako i tužbi grada Đakova koji je vezan upravo za upravni sud vezani i za visoki upravni sud. Ja se nadam da nećemo dočekati još troje izbore kako bi se taj upravni sud riješio. Naime, podsjetit ću da tužba zasnovana na i Zakonu o lokalnim izborima, određivanju vijećnika gdje je praktično u okviru sile i samog Ministarstva pravosuđa koje je donijelo određeno mišljenje određeno mišljenje zamjenskog vijećnika više nije mogla promijeniti stranka i nositelj liste koji je nosio listu političke stranke nego je upravo Ministarstvo pravosuđa donijelo mišljenje da je izvorni mandat čovjeka koji je bio 19. na listi izvorni mandat, a ne mandat onoga koji je bio izabran izabran na listi. Podsjećam da je stranka po zakonu i nositelj liste bio taj koji je mogao mijenjati zamjenike vijećnika pa evo tražim da ne dočekamo iako su izbori provedeni već i u gradu Đakovu lokalni izbori u čitavoj Republici Hrvatskoj, evo taj upravni spor koji je tražio efikasnost, koji je tražio brzinu rješavanja još uvijek čuči negdje u ladicama upravnog suda i Visokog upravnog suda koji još uvijek nema odgovor prije svega radi istine, pravde, ali i pozitivnih propisa Republike Hrvatske još uvijek nema svoj pravorijek. obzirom da dolaze izbori, lokalni izbori 2013. evo tražim i od Ministarstva pravosuđa, ali isto tako i od Visokog upravnog suda da konačno riješi riješi taj spor kako se to ne bi dešavalo obzirom da imamo pred nama i drugo čitanje Zakona o lokalnim izborima i o lokalnoj samoupravi kako se opet ne bi dešavala trgovina vijećnicima, mandatima i ne znam čime sve. Mnoge stranke su upoznate s takvim načinom načinom i praksom u političkom životu gdje su određeni mandati vrijedili 500 tisuća kuna iz državnog proračuna, a gdje su čak i nezavisne liste prelazile uz obećanje da će im se izgraditi možda osnovna škola, srednja škola itd. Pa evo u ime kluba tražimo da se to što prije riješi. Dakle podržat ćemo ovaj zakon imajući u vidu i ovaj svoj oprez koji je vezan za mogućnost političkog pritiska na suca pojedinca, a upravni sud bi upravo trebao biti prije svega u zaštiti građana od same države i od državnih odluka pa čak i od državnog nasilja nad pravima građana. Zahvaljujem. I u ime Kluba zastupnika HDZ-a Ana Lovrin. Izvolite kolegice. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospođo zamjenice ministra. Klub HDZ-a u prvom čitanju bez obzira na iskazane dvojbe o simplifikaciji usporedbe postupaka podržao je donošenje ovoga zakona. Međutim evo čitajući obrazloženje koje nam je predlagatelj uz konačni prijedlog zakona priložio kaže se u njemu da u odnosu na tekst prijedloga zakona koji je bio na prvom čitanju u Hrvatskom saboru nisu iznijete primjedbe ni prijedlozi pojedinih saborskih odbora, klubova, niti pojedinih saborskih zastupnika. Pa ne znam je li predlagatelj vidio i čitao fonograme, dakle određenih primjedaba je bilo i očekivali smo da će se o njima očitovati predlagatelj i reći da li ih je prihvatio ili ih iz nekog razloga nije prihvatio ali zato imamo izmjene samog predlagatelja u odnosu na prvi prijedlog zakona koje nisu beznačajne. možemo reći, a to je da smo u raspravi o prijedlogu zakona u prvom čitanju dakle izrazili jednu potrebu da predlagatelj predoči zastupnicima stanje i neke rezultate primjene novog Zakona o upravnim sporovima. Naime, kao što znamo 2010. godine donijet je Zakon o upravnim sporovima. To je bilo jedno od mjerila iz poglavlja 23, tražilo se da se sukladno Konvenciji o zaštiti ljudskih prava i u upravno sudovanje uvede tzv. spor pune jurisdikcije i da se upravni sud obveže na provođenje rasprave osim kada je to zakonom određeno da nije potrebno. Kao što sam rekla, na izradi toga zakona radio je vrlo širok krug eksperata Europske unije, stranih eksperata, bili su tu i neki projekti projekti Europske unije. Također je radio cijeli niz naših stručnjaka za upravno sudovanje i upravno pravo i tekst iz 2010. je rezultat toga. Nakon toga smo imali jednu godinu dana prilagodbe kroz cijelu 2011. i od 1.1. taj zakon je stupio na snagu. Tražili smo da nam se predoče neki podaci o primjeni, evo i to je gospođa zamjenica danas i učinila i u obrazloženju zakona također su ti podaci predočeni. Naravno da kao što sam rekla upravni postupak odnosno ovaj postupak pred upravnim sudom je nešto drugačiji jer se uglavnom pritužuju građani na postupanje državnih tijela i na odluke državnih tijela, dakle s druge strane je netko da tako kažem uvjetno moćniji. Jednako tako, po sada ustrojenom sustavu ispada da je upravni postupak, odnosno upravni predmet zaštićeniji od drugih predmeta kaznenopravnih ili građanskopravnih jer zapravo kada izračunamo imamo pet stupnjeva. Najprije Najprije dva stupnja u upravnom postupku, pa dva stupanja u upravnom sudovanju, a na kraju krajeva onda imamo mogućnost izvanrednog preispitivanja zakonitosti pravomoćne presude pred Vrhovnim sudom. I to ne znam da li je baš dobro obzirom na učinkovitost i na financijske mogućnosti države. Dakle, svakako treba vagati. Naravno da je jedno od načela upravnog sudovanja utvrđeno zakonom i načelo ekonomičnosti i učinkovitosti. I stoga se ovaj prijedlog Vlade da pred Upravnim sudom u prvom stupnju sudi sudac pojedinac čini logičnim. Naravno i iz ovoga Izvješća o primjeni u 9 mjeseci Zakona o upravnim sporovima smo vidjeli da se to u praksi zapravo i događalo. Kako se događalo u praksi, a zakon je drugačije propisivao to mi baš nije jasno, ali ja mislim da se u praksi bi se i zakonito to događalo jer i do sada i u bivšem sustavu upravnog sudovanja uglavnom je predmete rješavao sudac izvjestitelj koji je onda dolazio pred vijeće i izvijestio vijeće i uglavnom je njegova odluka bila i potvrđena. Ali evo u odnosu na ovo da nije bilo primjedaba, bilo je primjedaba. Posebno smo mi upozorili na ovu odredbu da se ona generalno utvrđuje da sudi sudac pojedinac. Upozorili smo na jednu novinu iz Zakona o upravnim sporovima a to je tzv. ogledni spor kao jedan specificum i nešto što je uvedeno novo. I da predlagatelj razmisli o tome da li bi zadržao vijeće u odlučivanju o oglednom sporu. Naime, radi se o tome da ako je više prvostupanjskih upravnih sporova, ako je predmet tužbe iste pravne ili činjenične osnove da sud može rješenje odlučit da će se taj predmet riješiti u oglednom sporu i onda pro futuro znači da će se ti daljnji slučajevi, da se neće nužno provoditi raspravu u svakom drugom postupku već će se rješavati temeljem utvrđenih činjeničnih, činjeničnog stanja u ovom oglednom sporu. Obzirom da se radi o rješidbi većeg broja i nečega što će se dalje primjenjivati na druge slučajeve možda bi tu bilo mjesta i to smo primijetili i primjedbovali, ali nismo dobili odgovor predlagatelja. Mjesto da se zadrži ipak, da u tim slučajevima rješava vijeće. Također nešto s čime se teško možemo složiti i što se dogodilo u vremenu od prvog do drugog čitanja, predlagatelj kaže da je to praksa pokazala. Naime, praksa je pokazala vjerojatno da se od tih 8000 i koliko predmeta, od njih 1000 i koliko, koliko je riješeno presudom da je možda u tim presudama stranka uspjela u upravnom sporu. Pa je po Zakonu o upravni sporovima pitanje troška riješeno, a kad govorimo o ujednačavanju zakona, onda bi se vjerojatno i tu trebalo povest za ujednačavanjem između Zakona o parničnom postupku i ovoga Zakona. tuži drugog građanina za ostvarenje nekog svoga prava, uglavnom drugog građanina, onda ovisno o uspjehu u sporu snosi troškove. Dakle, onaj tko je izgubio spor snosi i troškove druge strane jer ga je neosnovano izložio tim troškovima. Međutim, šta se sada događa. Evo članak 79. se od prvog do drugog čitanja mijenja, jer kaže predlagatelj da je tako praksa pokazala. Vjerojatno država mora platit puno troškova građaninu koji je pokrenuo upravni spor, pa je do sada bilo određeno zakonom da se podmiruje troškove ona strana koja je spor izgubila, a sada se taj članak mijenja i kaže u upravnim sporovima svaka stranka podmiruje svoje troškove. Koji je tome razlog? Osim da država ne plati trošak ukoliko ga izgubi. Doduše i građanin će platiti ako je neosnovano tužio, ali mislim da se na ovaj način da se na ovaj način zapravo onemogućuje pristup sudu i da zapravo izigravamo ono načelo zbog kojeg smo uopće mijenjali ovaj Zakon, a to je osiguranje ljudskih poštivanja ljudskih prava prema Europskoj konvenciji. uglavnom upravni spor pokreće građanin. Koji? Onaj koji je nezadovoljan odlukom upravnoga tijela i to u dva stupnja. Pretpostavite da ima za to razloga, da se neće upuštati neosnovano u upravni spor i onda kada ga dobije trebao bi sam snositi sve te troškove. Primjerice, žali se na odluku Porezne uprave koja mu je onako na pamet, niti ne izašavši na teren procijenila njegovu nekretninu. On se žalio, žalbu nitko nije pročitao i nije mu preostalo drugo nego otić u upravni spor. U međuvremenu će morat platit naravno to jer će mu teć kamate, jer će rješenje postati izvršno. Onda će vodit upravni spor i pod uvjetom da ga dobije bit će mu novac vraćen, novac vraćen, a sve troškove koje je potrošio na zastupanje, recimo da je neuk pa ga mora odvjetnik zastupat će snosit sam. I mislim da to nije u redu i ne vidim zašto bi to tako bilo. Sama rečenica da je praksa pokazala da nije dobro ne vjerujem, možda je to upravo u korist građana. Možda su građani puno gubili upravne sporove pa onda da eto ne moraju plaćati troškove oni državi, jer predlagatelj ovo predložio. Zaista ne znam jer se iz rečenice praksa je pokazala ne može vidjet na teret koga su, tko je bio opterećen tim troškovima pa ga se sada na ovaj način odterećuje na način da svatko plaća svoje troškove. Što se tiče samoga zakona rekli smo možda zbog toga što u praksi i jest tako kako se to iz podataka vidi da je u 95% slučajeva i dosada rješavao sudac pojedinac možda je dobro onda to staviti i u zakon pa da se ponašamo zakonito. Obzirom na broj sudaca koje vidimo da imamo očito je nemoguće formirati vijeća. Tih problema nema samo Upravni sud, često te probleme imaju i kazneni, manji kazneni sudovi pa smo više puta i te zakone mijenjali upravo radi nemogućnosti provedbe pa smo uveli i odredbu i u kaznenom da ako se stranke slože i onda kada bi po zakonu moralo postupati vijeće da može postupati sudac pojedinac. Sve je to Sve je to logično jer mi nismo izvan svijeta i vremena u kojem živimo. Prema tome, moramo se prilagoditi mogućnostima. Stoga i ova odredba o tome da sud i sudac pojedinac bi mogla imati argumenata za i mogla bi se prihvatiti jedino što kažem ne znam koji su onda bili argumenti nakon one dugogodišnje priprema donošenja ovoga novog Zakona o upravnim sporovima. Ovu odluku o troškovima bih zaista molila predlagateljicu da nam objasni koji je racio, koji je njezin racio, a inače glede upravnoga postupka o tome smo govorili u raspravi raspravi o prethodnom zakonu donijeli smo i novi Zakon o upravnom postupku, očekivali smo svi jako puno od njega. Nije se dogodilo ništa iz jednostavnog razloga što se on u praksi ne primjenjuje. Dakle, odredba da su državna tijela ili tijela javne vlasti dužna prikupljati sve dostupne podatke iz javnih evidencija, a ne slati stranku da to čini sama, kako je rečeno u sobi preko puta, to se još uvijek događa. Prema tome, bez sustavne reforme, ali ne Zakona u upravnom postupku nego prakse provođenja toga zakona nažalost nećemo imati brze upravne postupke, a time ni rješavanja onda u upravnim sporovima, odnosno oni će generirati nepotrebno nove upravne sporove. Hvala.

općinske sudove, odnosno sudove u manjim mjestima i evo obzirom da sam dobio odgovor Vlade RH s datumom 4. prosinac 2012. u kojem doista ništa ne piše o mreži sudova nego se konstatira kada je to napravljeno, ne zašto je napravljeno i da će u skladu s rezultatima neke provedene analize predložit će se odgovarajuće promjene u mreži pravosudnih tijela u skladu s tim i potrebne izmjene. Pa evo budući da danas imamo ove izmjene i dopune Zakona o sjedištima sudova ne vidim te izmjene, a podsjetit ću vas da je vaša Vlada i vaše ministarstvo napravilo racionalizaciju na hrvatski način ukinulo ovaj kazneni dio Općinskog suda u Đakovu i te kaznene predmete prebacilo u Našice. Isto tako ukinulo je i Državno odvjetništvo u Đakovu i prebacilo prebacilo Državno odvjetništvo u Našice. Da ne spominjem ponovno da nema te prometne povezanosti nažalost dva grada, a niti ova Vlada nije prihvatila onaj amandman za rekonstrukciju one izuzetno loše ceste ću vam samo reći da već duži niz godina iz Đakova i Osijeka su prebacivani određeni kazneni predmeti kako bi tamo pet sudaca imalo šta raditi, kako bi grad, dakle uži dio grada od 7 956 stanovnika imao Općinski sud u Našicama, a istovremeno negdje oko potencijalno 18 tisuća predmeta u postupku se radilo na Općinskom sudu u Đakovu. Pa gdje je tu bila ovaj pamet i racionalizacija kad se donosila jedna suluda odluka? Jel' se to donosilo na osnovu pitanja tko je pripadnik koje političke stranke u Đakovu ili u Našicama? Ili da to pitam gospodina Šeksa? **Batinić, Milorad Hvala lijepa. Pa kolega u Đakovu slučajno znam tko je gradonačelnik, nemam pojma tko je u Našicama a pogotovo tko je bio u Našicama kada se donosio Zakon o racionalizaciji mreže sudova. Ne znam, niti me zanimalo. Dakle, ono što vam Vlada danas nije odgovorila sada u prosincu 2012., a rekla je što je bilo mogla vam je odgovoriti i to će se sigurno dogoditi da će se dogoditi daljnja racionalizacija mreže sudova iz razloga što se na taj način omogućava kvalitetnije sudovanje. sudovanje. Dakle, sud koji ne može osigurati vijeće da bi radio sukladno Zakonu o kaznenom postupku, sud koji ne može osigurati specijalizaciju i edukaciju sudaca za pojedine dijelove, dakle građanskog, kaznenog zakonodavstva pa i uže specijalizacije unutar toga ne može i neće kvalitetno suditi, a građanima je najvažnije da dobije brzu i kvalitetnu presudu. I zato česti prigovori koji su išli prema našoj Vladi tada i prema ministarstvu da se dogodila samo papirnata racionalizacija, da faktično su zgrade ostale ja sam i tada tvrdila da samo fizičko spajanje nije racionalizacija mreže, dakle fizički može ostati zgrada, mogu ostati uredovni dani da bi sud bio pristup sudu omogućen građanima, ali ono što je bitno da se spajaju u jedan sud suci i predmeti sudski da bi se između sudaca moglo prema specijalizaciji dodjeljivati predmete i kvalitetno te

poštovana kolegice vi ste me u svojoj raspravi kojoj ste spomenuli … potaknuli da malo sagledam i dubinu tog problema. Naime, čini mi se da je u prvom redu osnovni problem to što su često troškovi postupka ne samo u upravnom sudovanju nego i parničnom pogotovo vrlo visoko određeni. Određuju se često prema vrijednosti predmeta spora. Mislim da je ovdje i predstavnik predlagatelja na raspravi u odboru istaknuo da je ovdje jedan uvjet bio činjenica da se često određivala vrlo visoka vrijednost predmeta spora i da na temelju toga su vrlo visoki troškovi postupka nastajali. Mislim da bi se evo iskoristio bih ovu priliku da potakne i raspravu o tome i razmišljanje da se možda razmisli i o nekom drugu … određivanja vrijednosti predmeta spora jer očito ovo je za državu je problem ovdje o upravnim sudovima, a očito da takav problem treba gledati da postoji i kod građana i za državu na jednak način i da se razmisli i o određivanju parničnih troškova i pogledu i odvjetničkih naknada ali i naknada vještacima i drugih troškova koji možda ne odgovaraju

Hvala lijepa. Kolega složila bih se s vama u dijelu da treba obratiti pozornost na određivanja troškova spora, na to da sudaca ne treba biti vezan kvalifikacijom stranke o tome koliko taj spor vrijedi nego svojom prosudbom koliko to vrijedi, prema tome i određivanjem troškova. Da bi troškovi mogli biti smanjeni jednako tako da bi trebao trebao obratiti pozornost na potrebna i nepotrebna vještačenja koja se određuju. Ali sve to nije razlog to je irelevantno i za ovaj zakon i za ovu odredbu o tome tko nosi troškove u ovom zakonu, to možemo općenito razmatrati pa i u Zakonu o parničnom postupku i uopće Zakonu o pristojbama itd. Ali ovdje je bitno da se između prvog i drugog čitanja dogodilo da od odredbe po kojoj troškove postupka snosi stranka koja je izgubila u postupak sada se kaže da svatko snosi svoje troškove i kaže se da je to praksa pokazala, praksa ovih 9 mjeseci. Sada bi bilo zanimljivo čuti u tih 9 mjeseci tko je više snosio troškova. Da li je država više nadoknađivala građanima ili je obrnuto ili su građani više plaćali uspijevali u sporu više građani ili više država i tko je bio više opterećen i na koga će se dobro reflektirati ova odredba. ova odredba. A vjerujem da će biti usvojena obzirom na saborsku većinu i obzirom da je ovo konačan tekst zakona. Ali bi bilo dobro čuti tko će u konačnici više platiti država ili građani? Zahvaljujem. I završno u ime predlagatelj zamjenica ministra Sandra Artuković Kunšt. Izvolite. **Artuković Kunšt, vam lijepa. pa evo završno i kratko. Dakle ako mogu rezimirati odluka je o potrebi i opravdanosti izmjena zakona o sastavu sudova odnosno o suđenju po sucima pojedincima u upravnim sporovima kao pozitivna prepoznata i na tome smo zahvalni. Ta izmjena je rezultat potrebe da se uskladi normativni okvir u kojem postupaju sudovi u prvom stupnju i to je onaj prvi i osnovni cilj. Naravno da će se on onda reflektirati i u nekakvom ovom dijelu koji se tiče financija i državnog proračuna s obzirom na zapošljavanje sudaca ali ono što mi mislimo, mislimo da još uvijek ima prostora da unutar ovog korpusa koji imamo da možemo drugačije i na odgovarajući način rasporediti i popuniti ona mjesta koja su nedostatna. oglednom sporu kao eventualnom izuzetku koji bi preostao u kojim bi sudili suci upravnog suda u vijeću. Smatramo da takvo rješenje nije nužno i nije opravdano. Naime, ogledni spor je onaj spor u kojem će se ustanovljavanjem odgovarajuće jurispodencije kasnije postupati na isti način i mislimo da to može odlučiti i sudac pojedinac bez potrebe da odlučuje vijeće jer kvaliteta koju će donijeti ogledni spor je kvaliteta u drugom stupnju. Postavljeno je pitanje troškova, mi smo odredili da upravni sudovi postupaju po teritorijalnoj nadležnosti prebivališta tužitelja dakle stranke koja nije zadovoljna odlukom jedinice lokalne samouprave odnosno odlukom u prethodno upravnom postupku. Upravo je ovaj prethodni postupak onaj kojeg karakterizira činjenicu naše odnosno daje argumentaciju za našu odluku o troškovima. Naime da bi stranka došla do upravnog upravnog spora ona treba biti nezadovoljna odlukom koju je donijelo lokalno tijelu u upravnom postupku. i u tom prethodnom postupku su određeni dokazi izvedeni. I u tom prethodnom postupku je i o troškovima za tu stranku već odlučeno. Naravno da svaka stranka ima pravo na svoje nezadovoljstvo ali ono što je praksa pokazala je pitanje na koji način se kasni upravni spor provodi odnosno da li se određeni dokazi izvode bez potrebe realne osnove da se oni izvode. Dakle nije bitno tko je bio opterećen troškovima u ovom razdoblju nego je bitno koji su to troškovi i da li su oni bili potrebni. Mi smatramo da odredba o snaženju troškova da ih snosi svaka strana dovodi na kraju do racionalizacije tog upravnog postupka odnosno da se izvedeni dokazi ne trebaju ponovo izvoditi, da se oni mogu na odgovarajući način upotrijebiti u korist onoga tko tvrdi, a o čemu će naravno odlučiti sam upravni sudac. I ono što će se gdje će se reflektirati odredba da svaka … /Govornica govori prebrzo, ne razumije se./ … stranka snosi svoj trošak je zapravo za sve nas jer će se u proračunskim stavkama smanjiti trošak upravnog sudovanja. To je ono što je cilj, dakle da se ne ponavljaju izvedeni dokazi bez ikakve potrebe. Ovdje smo govorili o činjenici nedostatka sudaca, naravno da smo nje svjesni, to smo uvodno i rekli. Pitanje racionalizacije mreže sudova je pitanje kojim se izuzetno intenzivno bavi Ministarstvo pravosuđa. To je tema kojom se bavi uopće Hrvatska država već duže vrijeme. Naravno da će određene odluke izazvati i određena nezadovoljstva, no međutim racionalizacija mreže sudova nije samo pitanje ekonomičnosti nego je pitanje ujednačavanja sudske prakse, a to se pitanje se i danas opetovano postavljalo. Sudsku praksu treba ujednačiti, a ujednačit će je manji broj većih sudova koji će na kvalitetniji način specijalizacijom i onim što je ovdje već rečeno dovesti do toga da se ujednačenije postupa u sličnim slučajevima. Naravno da postoji mogućnost da unutar provedbe racionalizacije određeni nedostatak recimo na upravnim sudovima bude popunjen viškom na drugim mjestima. Mi ćemo tu mrežu uspostaviti i posložiti ali to nije postupak koji je jednostavan, koji se može matematički zbrojem riješit nego ovisi o tome koji su nam troškovi glede zgrada, glede službenika, glede putnih troškova itd., da sad ne duljim ali time se svakako bavimo. Pa se bavimo i u dijelu da ćemo sad iznijeti i određene

Zahvaljujem. Na vaše izlaganje imamo dvije replike. Prvi se javio Zoran Vinković. Izvolite kolega. **Vinković, rekli smo da ćemo podržati ali ne mogu se složit da će uravnoteženje sudskih postupaka omogućiti dva ili tri velika suda. Dakle s jedne strane imamo jednu vrstu racionalizacije, s druge strane pravimo izuzetno velike troškove također u sklopu cjelokupnog sustava pravosuđa. ne želeći uopće da se ukine Općinski sud u Našicama većina službenika i sudaca u Općinskom sudu u Našicama putuje u Našice dok svi suci iz Općinskog suda u Đakovu i isto tako i djelatnici državnog odvjetništva kojih je bilo daleko više nego onih u Našicama su iz Đakova. Ako je u pitanju građanin tad se on mora, jer ima jedna autobusna linija, mora dići u 4,20 sati dakle sat vremena prije da bi stigao do autobusnog kolodvora, a vratio bi se iz Našica u 22,30, odnosno krenuo bi iz Našica prema Đakovu, a udaljenost je 35 km u 22,30. Između toga nema ništa. Svi građani koji sudjeluju u kaznenom postupku pa imaju automobil, mogao im je USKOK i oduzet ako su malo više maznuli. S druge strane imaju pravo na putni trošak koji se isplaćuje iz državnog proračuna. Gdje je tu racionalizacija? I na kraju ja dobijem odgovor da je to napravila bivša Vlada tada i tada, tog datuma i da će se napraviti određena analiza. Pa evo vam analize pa predložite što prije te izmjene jer ovo što je napravljeno prije godinu dana je potpuni apsurd i potpuni idiotizam i onaj tko je to donio doista idiotizam. Stavite se vi u onog građanina koji se mora dići u 3 ujutro da bi se vratio u 12 sati navečer. Hvala. I sljedeća replika, Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Gospođo zamjenice ministra, meni je žao što ja ovo moram vama replicirat, a čini mi se da ste najmanje krivi za to ali sve ste rekli. Na kraju krajeva ovo što smo odredili da će troškove snosit građani, osigurat će više novaca u državnom proračunu. Naravno, kad vam je ministar Linić skresao sve za pravosuđe, kada je bilo očito da s tim sredstvima nećete moći provodit ono što je zacrtano u zakonima e onda se pribjegava drugim drugim mjerama. Dakle pribjegava se tome, vi govorite o neopravdanim dokazima itd., izvođenju. O tom će valjda sudac odlučit jesu li opravdani ili neopravdani. Druga stvar, građanin dolazi pred upravni sud onda kada je nezadovoljan rješidbom državnih tijela. ja ako tužim susjeda koji mi osporava moje pravo i dobijem parnicu sa susjedom moj susjed će meni morat platit naknadu troškova. Zašto, jer mi je nezakonito osporavao moje pravo. Kad mi država to isto učini, dakle ne da mi moje pravo u prvom stupnju u upravnom postupku, u drugom stupnju ja ju tužim i dobijem presudu, e onda mi takva država ta neće nadoknadit troškove jer nju se to ne tiče jer novaca u proračunu nema i neka svatko snosi svoje troškove. U tome je bit i to je ono što govorimo i to se dogodilo između prvog i drugog čitanja zakona. Je li to normalno, je li to ujednačenje sustava. Sad smo maloprije govorili da suca pojedinca uvodimo u uvodimo u ovaj zakon da bi ga izjednačili sa Zakonom o parničkom postupku i kaznenom. A sada glede troškova, u parničnom će snosit trošak onaj tko izgubi spor, a u upravnom gdje se tuži država i gdje je država ugrožena da gubi sporove tu će svak snosit sam sam svoje troškove. Ono što nismo dobili odgovor, ja bar nisam dobila odgovor jer teoretski postoji mogućnost da to bude povoljno i za građane, da iz ove analize iščitamo u kolikom broju slučajeva su građani uspjeli sa svojim tužbama pred upravnim sudom. A ja vas upozoravam da se događa svašta u upravnim postupcima i da je to zaista kafkijanska situacija i ljudima treba omogućit pristup upravnom sudu. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala kolegice. Vrijeme je isteklo. Ovime smo završili raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.